I prelazimo na sljedeću točku to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 199 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, a izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Zamjenik ministra Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pred vama se nalazi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu. Zakon o platnom prometu mijenja se i dopunjuje temeljem zaključka Vlade RH od 5.srpnja 2012.godine o obvezi usklađivanja posebnih zakona sa zakonom o opće upravnom postupku. Stoga se u Zakonu o platnom prometu brišu odredbe RH iz srpnja 2012.godine o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva RH sa Kaznenim zakonom izvršene su potrebite izmjene, brisani su nazivi grupa kaznenih djela koji ne odgovaraju nazivima iz novog Kaznenog zakona koji stupa na snagu 1.1.2013.godine te su brisane prekršajne odredbe čiji opis odgovara opisu kaznenog djela radi izbjegavanja preklapanja. Nadalje, izvršene su i korekcije koje je subverirala HBOR proizlaze iz primjene Zakona o platnom prometu u praksi. Naime, praksa je pokazala da je definicija dobrog ugleda koji je preduvjet za dodjelu licence za pružanje usluga platnog prometa neadekvatna jer dobar ugled ne može biti unaprijed definiran nego ga treba utvrditi, a svaki pojedini slučaj temeljem jasno određenih kriterija. Stoga su definirani kriteriji za procjenu čime se smanjuje rizik pri dodjeli licence za obavljanje usluga platnog prometa. Dobar ugled procjenjuje se za imatelje kvalificiranog udjela, članova uprave i direktora institucije za platni promet. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je klub SDP-a i kolegica Nadica Jelaš.

razumije./ … poštovane kolegice i kolege. Pa kao što je evo uvodno rekao zamjenik ministra potreba ovih izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu neposredno proizlazi iz zaključka Vlade RH o obvezi usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opće upravnom postupku te odluke o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva RH s novim Kaznenim zakonom. Kad govorimo o usklađivanju Zakona o platnom prometu sa Zakonom o općem upravnom postupku tada mislimo uglavnom na promjene u nekim postupcima Hrvatske narodne banke koji su bili u suprotnosti sa Zakonom o pa tako više neće biti supsidijarne primjene Zakona o upravnom postupku u odnosu na posebne odredbe Zakona o platnom prometu već će se ZUP primjenjivati na sve upravne postupke u obavljanju platnog prometa. Nadalje, nema više mogućnosti da Hrvatska narodna banka u postupcima koje vodi odlučuje bez usmene rasprave jer je to bilo u suprotnosti sa odredbama ZUP-a. Nema više isto tako instituta konačnosti rješenja Hrvatske narodne banke. Sada se taj institut uređuje u skladu sa ZUP-om. Nema više mogućnosti da Hrvatska narodna banka na zahtjev stranke mijenja rješenja o obavljenom nadzoru poslovanja institucije za platni promet jer je to također bilo bilo u suprotnosti sa ZUP-om. Kad pak je riječ o usklađivanju Zakona o platnom prometu sa odredbama Kaznenog zakona misli se na brisanje prekršajnih odredbi iz Zakona o platnom prometu vezanih za vođenje poslovnih knjiga i čuvanje knjigovodstvenih isprava i knjigovodstvene dokumentacije. Te su odredbe naprosto suvišne jer je to uređeno Kaznenim zakonom. Osim dakle ovog usklađivanja sa ZUP-om i KZ-om pojedine izmjene u ovom zakonu rezultat su saznanja do kojih se došlo u primjeni Zakona o platnom prometu. Dakle, rezultat su prakse, a upravo ta praksa bila je povod za određene sugestije Hrvatske narodne banke kao tijela nadležnog za izdavanje odobrenja za pružanje usluga platnog prometa. Dakle, Hrvatska narodna banka je sugerirala redefiniranje nekih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni prilikom dodjele licence za obavljanje platnog prometa. Konkretno, riječ o ocjenjivanju dobrog ugleda kao jednog od uvjeta koji mora zadovoljiti član uprave, odnosno izvršni direktor institucije za platni promet, imatelj kvalificiranog udjela ili neka druga osoba za koju je to Zakonom o platnom prometu određeno. Naime, do sada je pojam dobrog ugleda bio definiran unaprijed i općenito za sve slučajeve. Sada se ovim izmjenama dobar ugled mora utvrđivati za svaki pojedini slučaj i na temelju jasno definiranih kriterija i time će zapravo biti omogućeno da bude kvalitetnije, da budu kvalitetnije za obavljanje platnog prometa. Dakle, da zaključimo. Riječ je rekla bih čisto o tehničkom zakonu, o tehničkim izmjenama i dopunama i kao takvoga ga treba podržati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a i kolegica Nevenka Bečić.

Poštovana potpredsjednice i predstavnici Ministarstva financija, uvažene kolegice i kolege. Imamo ispred sebe Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u ovaj Sabor s prijedlogom da se po hitnom postupku iste izmjene i usvoje. Međutim, prije nego šta se osvrnem na prijedlog izmjena i dopuna ja bih se osvrnula na postojeći Zakon o platnom prometu, a koji je donesen 2009. godine i koji je u primjeni, u cjelovitoj primjeni od 1. siječnja 2011. godine Pa postavlja se pitanje zašto se želim osvrnuti na taj zakon? Pa upravo iz razloga šta dolazim direktno iz gospodarstva, iz privrede. Ja sam u politici nova osoba, saborska zastupnica sam prvi put. Međutim, radeći izravno u privredi i u gospodarstvu osjećam potrebu da ovaj postojeći zakon koji je donesen 2009. godine moram pohvaliti kao izuzetno dobar zakon, zakon koji je napisan po mjeri onih koji su ga dužni primjenjivati. Zašto? Zato što imamo i neke druge zakone koji na žalost su jako teški za primjenu, jer su pisani na način da dvosmisleno ukazuju na neke radnje koje treba izvršiti, pa se dolazi kod pojedinih zakona prvenstveno mislim na cijeli paket poreznih zakona do situacija da na jedan način pojedine odredbe tumači porezno tijelo, na drugi način porezni obveznik, a opet kroz neke upute i mišljenja koje objavljuje Ministarstvo financija daje se neki treći način primjene određenih propisa koji su navedeni u poreznim zakonima. razumije./… primjera da je tomu tako i zbog toga sam osjećala potrebu da jasno i javno kažem da je Zakon o platnom prometu koji primjenjujemo, koji je donesen 2009. godine izuzetno dobro napisan, napisan je na način da ga svi, sve fizičke osobe koje rade u pravnim osobama u gospodarstvu RH primjenjuju ležerno, lagodno, ekspeditivno i točno. I nikad nisam u svojoj praksi imala situaciju da mi se bilo tko od kolega iz privrede i kolegica požalio požalio da je ovaj zakon težak za primjenu, da imaju problema u provođenju istog nego dapače sve pohvale na istom. Naravno i ovaj prijedlog zakona izmjena koje je ovdašnja Vlada uputila u današnju raspravu također je na tom tragu i na jedan pozitivan način mijenja određene odredbe aktualnog Zakona o platnom prometu i to samo onog dijela koji je bilo potrebno nadopuniti ili izmijeniti, a da bi se uskladilo sa pravnom regulativom i pravnim propisima EU. Zato moram napomenuti i da ovaj prijedlog izmjena koji su navedeni također je dobar i ponovo ću napomenuti da cijeli Zakon o platnom prometu propisuje obavljanje platnog prometa između svih sudionika u platnom prometu od onog platitelja koji izdaje nalog do onoga koji prima novčana sredstva na način da se te transakcije odvijaju u veoma kratkom roku. uz pretpostavku da a po zakonu je omogućeno da pojedini pravni subjekti fizičke osobe ukoliko se temeljem članka 18. Zakona o porezu na dohodak izjednačene s obrtnicima kao i pravne osobe, trgovačka društva koji obavljaju gospodarsku djelatnost imaju mogućnost otvoriti žiroračune u više kreditnih institucije

interval od trenutka slanja financijskih sredstava od strane platitelja do trenutka kada ih primatelj prima. Jer ukoliko imaju otvoren račun u istoj depozitnoj podlozi onda taj novac putuje pa zna se čak desiti i 1 sekundu 2. Naravno da u situacijama ako je žiroračun otvoren u drugoj kreditnoj instituciji dakle ukoliko primatelj financijskih sredstava i platitelj financijskih sredstava nemaju žiroračun u istoj depozitnoj podlozi onda se može desiti 2, 3 ure da novac putuje od jednog do drugog subjekta. Ovaj zakon propisuje način na koji se uređuje platni promet u RH, zatim propisuje tko ima pravo voditi voditi taj platni promet, propisuje načine i uvjete na koji se vrši platni promet, uređuje područje transakcijskih računa i transakcijskih naloga između kreditnih institucija, uređuje način osnivanja rada i nadzora platnog sustava i institucija koje obavljaju platni sustav u RH. Naravno Naravno da je zakon obuhvatio sve elemente koji su bili potrebni, a da bi se izbjegle bilo koje nedoumice ili eventualne radnje radnje koje su nepoželjne u ovako bitnom sustavu kao što je platni sustav u jednoj državi pa između ostaloga platne usluge može vršiti samo pružatelj platnih usluga koji ima registrirano to kao osnovu djelatnost u registru trgovačkog suda. Da bi mogao to upisati u registar trgovačkog suda kao ustavnu djelatnost, pružatelj usluga plaćanja u RH mora prethodno ishodovati odobrenje HNB-a a uz to odobrenje a uz to odobrenje da bi se upisao mora uplatiti u financijskim sredstvima u novcu i temeljni kapital. Isto tako mora osigurati i određeni iznos jamstvenog kapitala koji je potreban kao garancija da će pružatelj usluga platnog prometa imati odakle izvršiti svoje obveze prema vjerovnicima, a koji će nastati … dok obavlja svoju registriranu djelatnost. Predlagatelj zakona je vodio računa da se izbjegnu bilo kakve nepravilnosti, pa u tom smislu je pozitivno navedeno da svaki pružatelj usluga u platnom prometu u RH mora između ostaloga imati i revizorsko izvješće za svaku poslovnu godinu, dakle mora napraviti reviziju temeljnih financijskih izvještaja, revidirati iste i konsolidirati ih te u veoma kratkom roku i to najduže u proteku od 15 dana nakon što se revizorsko izvješće uruči im dostaviti ga HNB-u ili u koliko nije koliko nije u tom roku onda krajnji rok kada su u obvezi to izvršiti je kraj 4.mjeseca tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu. I te odredbe nam ukazuju koliko je ovaj zakon kvalitetan, transparentan i pozitivan.

Nikad ponovit ću u privredi nisam imala situacije da mi se netko požalio da je imao problema u tom odbijanju tih transakcija, a isto tako znamo da pristupanjem EU a i prije HNB-a je u kontinuitetu morala obavještavati EU komisiju o svim odobrenjima koje je izdala onima kojima je dala odobrenje da vrše platni promet. Isto tako to je u obvezi objavljivati na svojim internetskim stranicama. Dakle, sa ovim prijedlogom izmjena i dopuna predlagatelj Vlada RH otklanja neke nedostatke koje su se pojavile zbog ulaska u EU i usklađivanja sa njihovim zakonodavstvom. Pa između ostalog u ovom prijedlogu mijenja odnosno nadopunjuje pojam dobrog ugleda. Što je to dobar ugled? Po postojećem zakonu to je bilo proizvoljno i naravno da je imao svak mogućnost da to protumači samo na njemu znan način. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna jasno se navodi koji su to kriteriji temeljem kojih će se ocijeniti da li netko ima dobar ugled ili nema odnosno između ostaloga HNB je dobila ovlasti da od nadležnih institucija može zatražiti potvrdu da li je neka fizička osoba prekršajno ili kazneno pravomoćno osuđivana. Između ostalog i temeljem te te potvrde i takvog pokazatelja, a koji je ujedno i vjerodostojan dokument moći će se točno procijenit da li se radi o osobi koja ima dobar ugled ili o osobi koja je pod upitnikom. Nadalje, vodit će se računa i o tomu gdje je dotična osoba radila u svom prethodnom radnom vijeku i kakve rezultate rada je ostvarila i u tom smislu mislim da je ta izmjena i dopuna pozitivna i hvalevrijedna. u postojećem zakonu bilo je i elemenata gdje se u više stavaka ista stvar zahtijevala pa primjerice zahtijevalo se da se dostavi HNB-u prilikom zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje usluga platnog prometa u Republici Hrvatskoj i popis pojedinih fizičkih osoba, krajnjih dioničara ili krajnjih udjeličara sa svim elementima kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, prebivalište itd. što je u biti nepotrebno jer u jednom drugom stavku istog zakona jasno je i nedvosmisleno navedeno da se navedeno da se HNB-u uz zahtjev za odobrenje dostavlja i izvadak iz Registra dioničara, odnosno izvadak iz knjige dionica ili knjige udjela. I samim tim ovim izmjenama i dopunama i to se eliminiralo jer je bilo suvišno u postojećem zakonu. Nadalje, u ovim izmjenama isto tako dolazimo do toga da se usklađuju i neki elementi koji su bili u postojećem, trenutno primjenjivom i važećem Zakonu o platnom prometu, a koji su imali prekršajne odredbe ali su se definirali kao elementi iz Kaznenog zakona, zakona, a budući da je 2011. godine donesen novi Kazneni zakon i to je trebalo uskladit i naravno to je trebalo brisati iz postojećeg Zakona o platnom prometu pa je ovim izmjenama i dopunama Vlada obuhvatila i to. I zato ja smatram da je jednako kako je zakon koji je donesen 2009. godine bio izuzetno dobro napisan, transparentan i pozitivan, isto tako u tom pravcu napisane su i ove izmjene i dopune postojećem zakonu pa mislim da

Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Dakle klub HNS-a podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s konačnim prijedlogom zakona. Neću ponavljat šta su kolegice prethodnice govorile u ime klubova, ponavljajući ovaj tehnički dio usklađenja zakona koji je jedan od onih koji je potreban da bi zakon bio kako ja volim reći životan, provediv, posebno danas kad imamo dosta dosta problema po pitanju usklađenja raznih zakona, zakona koje smo usklađivali sa Europskom unijom, a u biti međusobni ih nismo poklapali. Ono šta bih u ime kluba HNS-a želio reći, želio naglasit po pitanju Zakona o platnom prometu, da je on jedan od iznimno bitnih zakona za uopće funkcioniranje gospodarstva, posebno gospodarstva u uvjetima kad ulazimo u Europsku uniju, u uvjetima u kojima će i strane tvrtke jednostavno moći osnivat svoje podružnice u Hrvatskoj, radit na hrvatskom tržištu i ovo je jedna izuzetno dobra poruka onima koji se spremaju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju osnivat i radit na hrvatskom tržištu. sama funkcija Zakona o platnom prometu kojim se uređuju platne usluge, pružatelji platnih usluga, obaveze informiranja korisnika platnih usluga u uvjetima za pružanje usluga i pruženim platnim uslugama te druga prava i obaveze u vezi pružanja i korištenja platnih usluga, transakcijski računi, izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija, osnivanje, rad i nadzor nad institucijama za platni promet te osnivanje, rad i nadzor nad platnim sustavima je ključan za povjerenje u sustav koji je u Republici Hrvatskoj. Jedna od izuzetno dobrih i vjerujem i u budućnosti situacija sa zakonima koji dolaze kao prijedlog Vlade u Sabor je prijedlog koji je rezultat prakse ovdje u primjeni samog Zakona o platnom prometu, a u biti saznanja koja su se uočila temeljem dosadašnje primjene Zakona o platnom prometu koji su evo i kolegice pohvalile, a to znači da ono šta tržište, šta je životnost, šta praksa ukaže da treba mijenjat da se mijenja, da se ugrađuje, da osigurava se apsolutna protočnost i kvaliteta zakona za korisnike za gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. Ovaj pojam dobar ugled koji je već spominjan ali moram naglasit u ime kluba Hrvatske narodne stranke je dobro da se kaže da ne može bit, da nije jasno definiran i da ga se mora jasno definirat temeljem određenih kriterija. Time osiguravamo diskreciono pravo HNB-a da opravdano radi postizanja veće fleksibilnosti u ocjenjivanju dobrog ugleda pojedine osobe što je izuzetno osjetljivo pitanje s obzirom na proširen obujam kaznenih djela i prekršaja koji se uzimaju za kriterij, za ocjenu dobrog ugleda se osigurava možemo slobodno reći pravičnost u ocjenjivanju i još jednom kažem transparentnost i privlačnost za sve one koji žele radit u Republici Hrvatskoj, radit svoj platni promet, razvijat i investirat sa svim onim mjerama koje Vlada RH doprinosi. Moram još samo naglasit da i u današnjoj raspravi u izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona gdje se osiguralo, odnosno osigurava da moraju svi u biti pravni subjekti koji rade u gospodarstvu komunicirat sa izvještajima osigurava se jedna brzina i efikasnost, jedna izuzetna ušteda kod dostavljanja izvještaja vezano za gospodarstvo čime sigurno možemo reći da RH i sa zakonom, izmjenom Zakona sa platnim prometom i Općim poreznim zakonom sigurno može biti u vrhu europskih zemalja u funkcioniranju i radu i osiguravanju uvjeta gospodarstva. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo naknadno. **Leko,